Има кворум. Откривам заседанието. (Звъни.) Виждам, че днес има страхотно настроение в залата. Колеги, ще Ви запозная с Програмата за работа на Народното събрание за периода 29 ноември 2017 г. – 1 декември 2017 г.: 1. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители. Вносители: Станислава Стоянова и група народни представители на 15 ноември 2017 г.

ноември 2017 г. 3. Второ гласуване на Законопроекта за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018 г. Вносител: Министерският съвет на 30 октомври 2017 г. и приет на първо гласуване на 8 ноември 2017 г. 2017 г. 4. Второ гласуване на Законопроекта за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2018 г. Вносител: Министерският съвет на 30 октомври 2017 г. и приет на първо гласуване на 8 ноември 2017 г. 5. Второ гласуване на Законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2018 г. Вносител: Министерският съвет на 30 октомври 2017 г. и приет на първо гласуване на 9 ноември 2017 г. 2017 г. 6. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите. Вносители: Маргарита Николова и група народни представители на 25 октомври 2017 г. – точка първа за петък,

от август 2017 г., че има нерегламентирано подслушване на магистрати, политици и журналисти. Бяха констатирани и други тревожни факти и обстоятелства от Доклада във връзка с действието му. С оглед на гореизложеното, на основание чл. 113 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, предлагаме да се проведе изслушване, в закрито заседание на Народното събрание, на председателя на Националното бюро за контрол на специализираните разузнавателни средства господин Бойко Рашков.

Кой ще обоснове предложението? Заповядайте, господин Попов.

потвърди в това свое изказване, че е имало нерегламентирани подслушвания на журналисти, магистрати и политици. Имаше и други обезпокоителни констатации във въпросния Доклад на Бюрото, с оглед което предлагаме тази точка да бъде включена в дневния ред като точка първа в днешната програма. Направили сме това предложение с оглед важността на тези факти и обстоятелства, които са изнесени именно от председателя на това Бюро за контрол на специалните разузнавателни средства, и с оглед защитата на правовата държава и на принципите за правов ред и регламентираност или нерегламентираност за използването и прилагането на специални разузнавателни средства.

а именно от председателя на Бюрото за контрол на специалните разузнавателни средства. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Попов. На Председателския съвет беше обсъждана тази точка – колегите от „БСП за България“ казаха, че ще я предложат днес. Имаше предложение на Председателския съвет другата седмица отчетът да се гледа на закрито заседание.

Съжалявам, че отговорите не удовлетворяват очакванията на колегите от „БСП за България“. Предлагам, тъй като предстои така или иначе да разгледаме Доклада на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства, нека да бъде в закрито заседание и отново да се поставят тези въпроси. А, ще има време, междувременно, когато излезе стенограмата от това заседание, колегите да я прочетат още веднъж, така че предлагам в близките дни,

а с това и точката няма да влезе в днешния дневен ред. Няма да подлагам на гласуване предложението на господин Лазаров, защото то автоматично става валидно. Постъпили законопроекти и проекторешения от 22 до 28 ноември 2017 г.: - Законопроект за изменение на Закона за държавните такси. Вносители: Михаил Иванов и група народни представители. Водеща е Комисията по труда, социалната и демографската политика; политика; - Проект за решение за създаване на временна комисия за установяване факти и обстоятелства, свързани с изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Вносители са Атанас Петров и група народни представители;

Предложение на Мустафа Карадайъ и група народни представители. Ще се гледа в Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове; Законопроект за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на Конвенцията по касетъчните боеприпаси и Конвенцията за забрана на използването, складирането, производството и трансфера на противопехотни мини за тяхното унищожаване. Предложението е на Министерския съвет. Водеща е Комисията по отбрана; - Законопроект за изменение и допълнение на Закона за фуражите. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по земеделието, храните и горите. Съобщение: Омбудсманът на Република България Мая Манолова е внесъл в Народното събрание на 24 ноември 2017 г., с вх. № 739-02-7, Становище по Законопроект за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2018 г., г., № 702-01-40, внесен от Министерския съвет на 30 октомври 2017 г. С писмо на Председателя на Народното събрание материалът е предоставен на Комисията по бюджет и финанси, на Комисията по здравеопазването и на народните представители на електронните им пощи. На 28 ноември 2017 г., с вх. № 739-02-08, предложение относно Закона за отговорността на държавата и общините общините за вреди. Материалът е предоставен с резолюция на Председателя на Народното събрание на парламентарните групи и народните представители на електронните им пощи. На 22 ноември 2017 г. от Министерството на външните работи в Народното събрание и постъпил Доклад за изпълнението на Програмния Програмния бюджет на Министерството на външните работи за полугодието на 2017 г. и справка за извършените разходи по области и политики и бюджетни програми на Министерството на външните работи за полугодието на 2017 г. С писмо на Председателя на Народното събрание материалите са предоставени на Комисията по бюджет и финанси и Комисията по външна политика и са на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание.

Моля, режим на допускане.

Благодаря, госпожо Председател. „ДОКЛАД за първо гласуване на Комисията по земеделието и храните относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители, № 754-01-79, внесен от народния представител Станислава Стоянова и група народни представители на 15 ноември 2017 г. Комисията по земеделието и храните проведе заседание на 22 ноември 2017 г., на което обсъди цитирания Законопроект. заседанието на комисията взеха участие от Министерството на земеделието, храните и горите: Румен Порожанов – министър, Лозана Василева – заместник-министър, Цветомира Стайкова – директор дирекция „Развитие на селските райони“, Ася Стоянова – директор дирекция „Правна“, и Диана Филева – главен юрисконсулт в същата дирекция. Законопроектът и мотивите към него бяха представени от Станислава Стоянова. Законопроектът е свързан с прилагането на инвестиционните мерки от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) чрез Интегрираната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове по реда на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ). В тази връзка се предлага производствата по компенсаторните мерки на площ, свързани със залесяване, агроекология и климат, биологично земеделие, Натура 2000, необлагодетелствани райони и хуманно отношение към животните да се извършват чрез ИСАК. Производствата по инвестиционните мерки и подмерки вече ще се провеждат чрез ИСУН. Предвижда се проектните предложения по тези мерки да подлежат на предварителна оценка, когато общият размер на заявената финансова помощ надхвърля бюджета за съответния период на прием. Критериите и редът за извършване на оценката и класирането ще бъдат определени в насоките за кандидатстване. В едноседмичен срок от публикуване на класирането ще могат да бъдат подавани възражения, които ще бъдат разглеждани от специална комисия. Срокът за произнасяне по възраженията е две седмици. Въз основа на извършената оценка и произнасянето по подадените възражения, комисията, извършваща предварителната оценка, ще изготвя списък на проектните предложения, по които заявената помощ не надхвърля с повече от 30% определения бюджет за съответния период на прием, включително и тези с еднакъв брой точки. За останалите проектни предложения се изготвя отделен списък.

Преди класиране и при наличие на остатъчен бюджет до 110 на сто ще се извършва оценяване и на проектните предложения от втория списък до 110 на сто от бюджета. За всички останали проектни предложения се издава решение, с което се отказва предоставянето на безвъзмездна финансова помощ. По отношение на мерките, по които производствата се провеждат посредством ИСУН, в Преходните и заключителните разпоредби е предвидено, че до изтичане на периода на мониторинг, административните производства по тях се довършват по досегашния ред. Кандидати с вече подадени заявления, за които няма издадена заповед за одобрение или за отказ, могат да поискат прехвърляне на заявлението си в следващ период на прием. Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, ще може да използва и ИСАК за тяхното администриране. За предварителни разходи, допустими за дейности преди подаване на проектното предложение, за мерките и подмерките, осъществявани чрез ИСУН, кандидатите за подпомагане, които които не са възложители по Закона за обществените поръчки, ще следва да прилагат специалните правила за определяне на изпълнител на глава четвърта от Вече договорените дейности ще са допустими при условията, предвидени в насоките за кандидатстване. Условията и редът за изплащане, намаляване или отказ за изплащане, или за оттегляне на изплатената финансова помощ за мерките и подмерките по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 ще следва да бъдат уредени в двумесечен срок с наредба. Министерството на земеделието, храните и горите подкрепя Законопроекта. В последвалата дискусия от парламентарната група на БСП за България отбелязаха, че ще е невъзможно да бъде спазен двуседмичният срок за разглеждане на възраженията по предварителната оценка и класирането и че заложената процедура е неефективна. Заявиха, че ще се въздържат да подкрепят Законопроекта, но ще направят предложения между първо и второ четене. От парламентарната група на Обединени патриоти подкрепиха Законопроекта, като отбелязаха, че сроковете за подаване на възражения и за тяхното разглеждане следва да бъдат прецизирани. От парламентарната група на ДПС заявиха, че ще подкрепят Законопроекта на първо четене. От парламентарната група на ГЕРБ заявиха готовност между първо и второ четене на Законопроекта сроковете да бъде прецизирани. След проведената дискусия Комисията по земеделието и храните с 12 гласа „за“, без „против“ и 8 гласа „въздържали се“ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители, № 754-01-79, внесен от народния представител Станислава Стоянова и група народни представители на 15 ноември 2017 г.“ Благодаря Ви, господин Гечев. Становище на вносител на Законопроекта ще бъде ли представено? Заповядайте.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

Управляващия орган или Държавен фонд „Земеделие“, на основание следните разпоредби: - чл. 15 от Регламент 1303/2013, който в Споразумението за партньорство трябва да има уредба за осигуряване на ефективното изпълнение на европейските структурни и инвестиционни фондове, включително оценка на съществуващите системи за обмен на електронни данни и обобщение на планираните действия, с които постепенно да се даде възможност целият обмен на информация между бенефициерите и органите, отговорни за управлението и контрола на програмите, да бъде осъществяван чрез обмен на електронни данни; - т. 3 от Приложение 1 от Регламент 1303/2013, съгласно която държавите членки и управляващите органи, отговорни за усвояването на европейските структурни и инвестиционни фондове, следва да работят в тясно сътрудничество при подготовката, изпълнението, мониторинга и оценката на споразумението за партньорство и програмите; - чл. 66 от Регламент 1305/2013, съгласно който Управляващият орган е отговорен за управлението и изпълнението на програмата по ефикасен, ефективен и правилен начин и по-специално за гарантиране, че има подходяща сигурна електронна система, която да записва, поддържа, управлява и докладва статистическа информация за програмата и нейното изпълнение, която се изисква за целите на мониторинга и оценката, и по-специално информация, която се изисква за наблюдаване на напредъка към определените цели и приоритети; чл. 70 от Регламент 1305/2013, съгласно който ключова информация за изпълнението на програмата, за всяка операция, избрана за финансиране, както и за приключени операции, необходима за мониторинга и оценката, включително ключова информация за всеки бенефициер и проект се записва и съхранява по електронен път; от Регламент за изпълнение № 809/2014, съгласно който държавите членки предвиждат подходящи процедури за подаване на заявления за подпомагане, искания за плащане плащане и други декларации по отношение на мерките за развитие на селските райони, които не са свързани с площ и с животни; - т. 9 от преамбюла на Регламент № 809/2014, съгласно който трябва да бъде определена общата рамка за въвеждане на опростени процедури в контекста на обмена на информация между бенефициера и националните органи. Тази рамка следва по специално да предвижда възможността за използване на електронни средства; чл. 11 от Регламент за изпълнение № 809/2014, съгласно който държавите членки могат да разрешат или да изискват всички съобщения както от бенефициера към органите, така и обратно да бъдат предавани по електронен път. 2. Въвеждането на текстове за работа през ИСАК, на основание: - чл. 67 от Регламент № 1306/2013, съгласно който всяка държава членка създава и прилага система за администриране… ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Един момент, госпожо Стоянова. Уважаеми колеги, може ли малко тишина в залата, защото наистина няма как да се четат мотивите. Благодаря. подпомагането, предоставено в съответствие с чл. 21, параграф 1, буква а) и 6), и членове 28 – 31, член 33, член 34 от Регламент № 1305/2013 (мерките с плащане на площ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.); - чл. 6 от Регламент 1305/2013, съгласно който Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони действа в държавите членки чрез програмите за развитие на селските райони. В българската Програма за развитие на селските райони, раздел 9.2 „Управление и координация“ е регламентирано, че „Предвижда се инвестиционните мерки на програмата да бъдат управлявани чрез ИСУН 2020, като в системата ще бъдат отразени процесите, използвани за управление на средствата по оперативните програми. Това ще позволи получаване на текуща информация за мониторинг на Програмата за развитие на селските райони от Централно координационно звено. Освен това, достъпът до информацията в ИСУН на широката общественост ще спомогне за подобряване на публичността и прозрачността на Програмата за развитие на селските райони и ще предостави възможност за по-широк обществен мониторинг на Програмата“. 3. Въвеждането на изискване за издаване на наредба на министъра на земеделието, храните и горите, с която се определят намаляване или отказ за изплащане, или за оттегляне на изплатената финансова помощ на основание: - Регламент за изпълнение № 908/2014, който определя специфични правила за финансовото управление, управлението на сметките, правилата за проверките, обезпеченията и прозрачността, извършвани от акредитираните Разплащателни агенции; чл. 5 и чл. 6 от Регламент 809/2014, които определят прилагане на намаления, откази, оттегляния и санкции, както и тяхната последователност по всяка схема за директно плащане или мярка за развитие на селските райони. 4. Въвеждането на текстове за издаване на решение от страна на изпълнителния директор за финансова корекция се извършва на основание чл. 35 от Регламент 640/2014, който въвежда специални разпоредби относно мерките за подпомагане на развитието на селските райони, включително налагането на финансови корекции. 5. Въвеждането на текстове, свързани с извършване на предварителен подбор на проектни предложения по инвестиционните мерки и подмерки от Програмата за развитие на селските райони, както и текстовете, свързани с процедурата по подаване и разглеждане на възражения по извършения предварителен подбор, в съответствие с изискванията на: - чл. 49 от Регламент 1305/2013, съгласно който Управляващият орган на Програмата за развитие на селските райони определя критерии за подбор на операции след консултация с Комитета за мониторинг. Критериите за подбор имат за цел да гарантират еднакво третиране на кандидатите, по-добро използване на финансовите ресурси и насочване на мерките в съответствие с приоритетите на Съюза за развитие на селските райони; чл. 66 от Регламент 1305/2013, съгласно който Управляващият орган е отговорен за управлението и изпълнението на Програмата по ефикасен, ефективен и правилен начин и в случаите, когато е делегирал част от функциите си на друг орган; чл. 74 от Регламент 1303/2013, съгласно който държавите членки гарантират, че съществува ефективна уредба за разглеждане на жалби във връзка с европейските структурни и инвестиционни фондове. За обхвата, правилата и процедурите във връзка с тези разпоредби отговарят държавите членки съгласно тяхната институционална и правна рамка. Предложените в Закона за подпомагане на земеделските производители текстове ще създадат условия и ще гарантират ефективното и ефикасно управление на Програмата за развитие на селските райони с цел изпълнение на междинните цели, заложени в Програмата, които трябва да бъдат изпълнени към края на 2018 г. съгласно изискванията на Регламент 1303/2013 Съгласно чл. 22 от същия Регламент при непостигане на междинните цели ще бъдат загубени 6% от стойността на Програмата за развитие на селските райони. Благодаря Ви за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ:

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Това е вторият опит за промяна на Закона за подпомагане на земеделските производители и трябва да отчетем, че, за разлика от първия път, когато Законопроектът не мина в залата, сега вносителите са се ограничили основно върху прецизиране на част от текстовете и в направленията, които са важни оттук нататък Програмата да работи. Една част от предложенията са безспорни и те са свързани най-вече с това, че инвестиционните мерки и проекти по Програмата за развитие на селските райони трябва да се управляват чрез системата ИСУН в която са включени всички останали оперативни програми и която създава условия за значително по-голяма публичност по отношение на това какви проекти се приемат и съответно какво е движението им във времето. Запазва се възможността и за контрол чрез сега действащата система за администриране и контрол, тоест ИСАК. Дотук с положителните направления в промяната на Законопроекта. Друга част от предлаганите промени ние категорично не можем да приемем и сме против. Става въпрос за разписаната процедура по предварителен ранкинг на проектите. Тя ще се осъществява на две нива. Първо ниво – в рамките на комисия в Държавен фонд „Земеделие“. На базата на предварителния ранкинг и на постъпилите възражения се създава и функционира втора комисия, която е в рамките на Министерството на земеделието, храните и горите.

Според нас, първо, в рамките на две седмици това е абсурдно да се случи, имайки предвид броя на проектите, които досега се приемат, а и възраженията. Давам пример: през месец декември 2016 г., когато бяха приети предложения по една от най-атрактивните мерки – 4.1 – от Програмата за развитие на селските райони, постъпиха над 3000 проекта. Възраженията бяха 700. Питането е: как в рамките на две седмици, при условие че проектът 90% трябва отново да бъде прегледан, Министерството на земеделието, храните и горите ще разгледа тези възражения и ще излезе с обективно становище? За нас при този начин на работа и с тези срокове субективизмът ще бъде в значителна степен по-голям, отколкото може всеки бенефициент да бъде удовлетворен от това, което му се предлага. Твърдим, че предварителен ранкинг не е необходим. Защо? И в останалите оперативни програми – „Конкурентоспособност“, „Човешки ресурси“, се приемат по 2, 3 до 4000 проекта, но те се обработват всичките заедно и всеки един бенефициент има становище защо проектът му има съответния ранкинг, защо върви напред, какви са му проблемите. Докато при този избор, който се предлага в момента, означава, че 10% от проектите ще бъдат разгледани с бюджета, който е разписан, а останалите ще стоят на трупчета и въобще няма да бъдат, под никаква форма, разглеждани и оттук нататък включени в системата От тази гледна точка считаме, че предварителният ранкинг е вреден за Програмата, а и не стимулира бенефициентите, които имат добри проекти, да кандидатстват и да участват в нейното създаване. Въпрос, който възникна по време на обсъждането – една техническа грешка на пръв поглед се оказа обаче, че не е техническа грешка. В първия вариант на Закона министърът на земеделието трябваше да изработи наредба, която е свързана с изкуствено създадените условия. Това е проблем, с който доста от бенефициентите се сблъскват по простата причина, че в някакъв момент излиза, че има изкуствено създадени условия, но никой не знае какви са тези условия и с какви указания работи Държавен фонд „Земеделие“, за да може да ги определи! Сега в този вариант тази наредба е изчезнала! Защо? Наредбата е нещо, което дава правила и тези правила, когато се знаят от всички, няма да се нарушават. В противен случай остава усещане, че субективно се решават въпросите на един или друг бенефициент според това доколко е достъпът му в Държавен фонд „Земеделие“ или в Министерството на земеделието. Няма да подкрепим Законопроекта, но между първо и второ четене ще дадем нашите предложения – считаме, че по този начин ние ще дадем възможност да се решат доста от въпросите на управление на Програмата за развитие на селските райони именно в насоката, в която са записани мотивите – по-голяма публичност

Благодаря Ви, господин Председателстващ. Уважаеми дами и господа колеги! Аз лично

в Народното събрание, защото това е изключително важно за българската икономика. Невнасянето и негласуването на този Законопроект означава забавяне, включително и загуба на десетки милиони левове, които са жизненоважни за българската икономика, и по-специално за българското селско стопанство. Считам, че това, което се прави с този Закон – осветляване на процеса, при който се внасят проектите, при който те се разглеждат и се вземат решения по тях, е добро решение и то ще помогне на нашите селскостопански производители. Тук е мястото да изкажа своето мнение, а предполагам и на моите колеги от парламентарната група на „Обединените патриоти“, че това, което иска да направи Министерството на земеделието, храните и горите – предварителното ранкиране, е добро. Трябва да спрем най-после да се съмняваме в нашите държавни органи. Нека да ми каже някой в последната година или две – поне аз не мога да се сетя, големи пропуски, нарушения, спорове около оценяването на проектите. Онова, което се внушава от страна на БСП – нормално е като опозиция да го правят, че едва ли не ще бъдат внесени проекти и ще разглеждат едно количество, а другите ще ги оставят без последствие, не е вярно. Абсолютно всички проекти, които ще бъдат внесени, ще бъдат разгледани, ще бъдат ранкирани в предварителен порядък, ще бъдат сложени съответните резерви от проекти, които да бъдат класирани по-нататък. Избягва се тази процедура, която задушава усвояването на европейските фондове не само по Програмата за развитие на селските райони, а и по оперативните програми с това непрекъснато обжалване, с това непрекъснато водене на съдебни процеси. Накрая става така, че българската икономика губи. Струва ми се, че правилно в Закона са предприети по-ясни и точни правила, по които да бъдат оценявани проектите. Отново апелирам към народните представители – и в изказванията, които правят по различните медии, да не внушават, че едва ли не в Държавен фонд „Земеделие“, респективно в Министерството на земеделието, храните и горите, има едни туристи, които са дошли там, минават, разглеждат проектите и след това си заминават по туристическите пътеки. Това не е така. Там има много добри, много опитни специалисти, които се занимават с оценката на проектите. Нека да им имаме по-голямо доверие. Що се отнася до този двуседмичен срок, госпожо Бъчварова, аз вярвам на Вашия опит, на Вашата експертиза, защото всички знаем, че от БСП сте водещият специалист в тази сфера, но нека да дадем възможност през тези две седмици, които са включени в Закона, да видим какво ще се случи. Още не се е случило, не сме казали: „Хоп!“ и казваме: „Няма да можем да прескочим съответната дупка“. По отношение на това, че наредбата, за която говорите, липсва в това предложение за Закон – за мен също е много важно. Аз самият

пчелари са набедени в създаване на изкуствени условия и хората не могат да се оправят, въпреки че са им направени две проверки – и от дирекцията за измами, от всякъде. Шест месеца те не могат да докажат, че не са направили изкуствени условия, които са констатирани в протоколите на съответните проверяващи органи.

да имат по-голямо доверие в органите, на които им е дадено правото да оценяват проектите, защото те са професионалисти; но, от друга страна, да не се отива в другата крайност, че всеки, който подава проекти, е потенциален престъпник, защото болшинството от земеделските производители са честни, трудолюбиви хора, които искат да имат тази субсидия, в някои случаи – незначителна, за да могат да имат конкурентоспособен бизнес. Най-накрая искам да апелирам към народните представители и тези, които участват в комисиите, които имат влияние във формирането на българската позиция по новата Обща

ядоса, че България в много отношения е подценена и се гледа само един от критериите, който определя обема на които се предоставят по европейските фондове и Програмата за развитие на селските райони, а именно брутният вътрешен продукт. А това не е вярно – има пет пет критерия, по които се определят средствата. За Ваше сведение, България получава между 2 и 2,5 пъти по-малко средства на човек от населението спрямо бившите балтийски губернии – сега процъфтяващи прибалтийски републики. това трябва да се насочим като Народно събрание – да налагаме и да искаме онова, което ни се полага, а именно по-сериозно отношение от хората, които се занимават с бюджетирането на Общата Общата селскостопанска политика, защото никоя държава не е тръгнала и не е стигнала до своето благополучие без благополучие в сферата на земеделското производство. Благодаря Ви за вниманието.

Благодаря, господин Председател. Аз само искам да кажа на господин Петров за двуседмичния срок, че в Комисията по земеделие самият министър Порожанов каза, че този срок е прекалено кратък и че няма да е достатъчен за преглед на това,

Няма. Господин Петров, дуплика искате ли? Няма дуплика. Преминаваме към следващи изказвания. Има ли други изказвания? Заповядайте,

За разлика от предния колега ще бъда по-обран в изказа си. Предложеният Законопроект, който разглеждаме днес, е втори. Ако си спомняте, допреди две седмици гледахме първия вариант на същия Законопроект. Прави впечатление, че разликата между първия и втория Законопроект е доста голяма. Трябва да признаем усилията на колегите от Министерството на земеделието, че са преработили основно първия вариант на Законопроекта. Този, който беше предложен първия път с благородната, с хубавата идея, земеделската програма да се качи в ИСУН системата. Покрай тези благородни мотиви бяха предложени доста текстове, които според нас, първо, не бяха на ниво закон и, второ, променяха някои политики в областта на земеделието. В така предложения втори вариант прави впечатление, че всички тези неща са отстранени. В този двуседмичен период лично знам, че имаше доста комисии, работни групи в Министерството на земеделието, които доста са се потрудили и прави впечатление, че тези неща са изчистени. Не казвам, че Законът е съвършен, все още има неща, които е редно да се прецизират, както това, което споделиха колегите за срока, за обжалването, за процента на договаряне, но нещата, които са останали като текстове за изчистване, вече са толкова малко, че според нас вече биха могли да се изчистят в предложения между първо и второ четене. В този смисъл нашата парламентарна група ще подкрепи предложения Законопроект по принцип като дух, като философия с уговорката, че за непрецизираните текстове ще се възползваме от правомощията си да предложим корекции, изменения и допълнения, с които да прецизираме все още оставащите за прецизиране текстове. Обръщам се към колегите от Министерството на земеделието с молба да бъдат много внимателни, защото при преминаване от една система в друга да не се получат катаклизми, сътресения, което да застопори усвояването на защото лично знам, че не е лесно. Така че бъдете внимателни с благородната идея и земеделската програма да мине в системата ИСУН, да не причиним сътресения и колебания, които в края на краищата ще се отразят върху нашите земеделски производители! Благодаря Ви, господин Абазов. Има ли реплики към изказването? Не виждам. Други изказвания? Няма.

внесен от Станислава Красимирова Стоянова и група народни представители на 15 ноември 2017 г. Гласували

„Закон за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона. ПРЕДСЕДАТЕЛ Не виждам. Преминаваме към гласуване на названието на Закона за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции. Гласували

в т. 3 относно новата ал. 8 изречение второ се изменя така: „Начинът на изчисляване на стойността на експозициите се определя съобразно режима за отчитане на големите експозиции по Регламент 575/2013.“

текста преди т. 1 след думите „управителен орган" се добавя „и след предварително одобрение на надзорния съвет, съответно на членовете на съвета на директорите, които не са изпълнителни членове“; б) в т. 2 думите „акционери, притежаващи“ се заменят с „лица, които притежават пряко или непряко квалифицирано дялово участие в капитала на банката или“; в) в т. 4 думата „лица“ се заменя с „лицата“, а накрая се поставя запетая и се добавя „както и лица, които се намират във фактическо съжителство с тях“; г) създава се нова т. 5: „5. лица, които банката или лице по т. 1-4 контролира пряко или непряко, включително съвместно с други лица;“

търговски дружества и други предприятия по смисъла на чл. 2 от Закона за счетоводството, в които банката или лице по т. 1 4 има пряко или непряко квалифицирано дялово участие;“ ж) досегашната т. 7 става т. 8 и в нея думите „т. 1-6“ се заменят с „т. 1-7”; з) създава се т. 9: „9. лица, които упражняват пряко или непряко контрол върху банката или върху акционери с квалифицирано дялово участие в банката; 2. В ал. 3: а)

деривативни договори, вземания, произтичащи от предоставянето на услуги, придобиване и продажба на активи и лизингови договори. Начинът за изчисляването на стойността на експозициите се определя с наредбата по чл. 45в.

срокът по чл. 45б да е тримесечен. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 4 и предлага следната редакция: „§ 4. Създават се Създават се чл. 45а-45в: „Чл. 45а. (1) Банките са длъжни да приемат и прилагат вътрешни правила и процедури за установяване, наблюдение и докладване на експозициите към лица по чл. 45, ал. 1. ал. 1. (2) Правилата и процедурите по ал. 1 включват механизъм за проследяване на линията на контрол или квалифициран акционерен дял до действителния собственик на лицата по чл. 45, ал. 1 от Закона за кредитните институции.

„(1) Индивидуалните административни актове по този закон се издават от Управителния съвет на БНБ по предложение на подуправителя, ръководещ управление „Банков надзор“, с изключение на индивидуалните административни актове по чл. 3а,

по предложение на подуправителя, ръководещ управление „Банков надзор“, като се определя подходящ срок за изпълнението им, който позволява да се оцени ефективността от тяхното прилагане.“ 2. Алинея 6 се изменя така: „(6) Мерките по ал. 3 по отношение на инвестиционен посредник се прилагат прилагат от Комисията по предложение на заместник-председателя, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, като се определя подходящ срок за изпълнението им, който позволява да се оцени ефективността от тяхното прилагане.“

ал. 5: „(5) За заседанията на Управителния съвет се води протокол, който се подписва от присъствалите на заседанието членове на Управителния съвет и от изготвилия протокола. Информация за решенията на Управителния съвет се публикува на страницата на банката в интернет, освен когато решенията съдържат професионална, банкова, търговска или друга правнозащитена

в чл. 137 се правят следните изменения: 1. Алинея 1 се изменя така: „(1) Индивидуалните административни актове по този закон се издават от Управителния съвет на БНБ по предложение на подуправителя, ръководещ управление „Банково“, с изключение на индивидуалните административни актове по чл. 26

се заменя със „7 154 543,4“. - на ред 5. „Получени допълнителни трансфери от централния/държавния бюджет за покриване на недостига от средства“

Благодаря, госпожо Председател. Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Многократно сме заявявали, че бюджетът на държавното обществено осигуряване, като всеки един, е бюджетен инструмент за реализиране на определен тип политики. За съжаление, уязвимите социални групи не намират подкрепа чрез този бюджет, тоест този бюджет не способства за повишаване на социалната закрила на българските граждани, както трябва да бъде.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

на положението, то е за сметка на осигурителните права на отделните групи осигурени лица. Най-важните параметри на приходите са замразени и няма и намек за по-значителната им промяна в посока увеличаване. Въпреки че е предвидено увеличаване на приходите с 560 с 560 милиона, 9,3% спрямо достигнатото преизпълнение или с над 920 милиона на планираните през 2017 г., аз твърдя, че отново приходната част на бюджета на държавното обществено осигуряване е подценена. Това се превърна в трайна практика и тенденция при изготвянето на бюджета и в края на бюджетната година всеки път има сериозно преизпълнение от порядъка на 5-6%, което в никакъв случай не се дължи на някаква свръхсъбираемост или на нещо положително в тази посока, а на умишлено подценяване на приходите. Затова от парламентарната група на „БСП за България“ предлагаме във внесения от нас алтернативен бюджет приходите да се завишат първо във фонд „Пенсии“ – увеличение с 264 млн. 547 хил. 200 лв., с 5,86% нагоре, което предвиждаме да бъде реализирано в резултат на вдигането на максималния осигурителен доход от 2600 лв. на 3300 лв. Като стигнем до чл. 9 по този Законопроект, ще Ви обясня защо трябва непременно да вдигнем максимално осигурителния доход. На второ място – в по-пълна степен отчитане на ефекта от вдигане на минималната работна заплата с 10,86%, от 460 лв. на 510 лв. На трето място – в по-пълна степен отчитане на ефекта от нарастване на осигурителната тежест с 1“. На второ място, във фонд „Пенсии“ – за лицата по чл. 69, ранното пенсиониране, предлагаме увеличение с 2,8% или 19 млн. 48 и то също е съвсем реално очакване вследствие на увеличаване на базата за определяне размера на основното месечно възнаграждение за най-ниската длъжност на лицата по чл. 212 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, по Закона за Министерството на вътрешните работи, по Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, по Закона за Държавната агенция „Национална сигурност“, по Закона за Националната служба за охрана и по Закона за Държавната агенция „Разузнаване“. И на трето място, увеличаване на фондовете „Общо заболяване и майчинство“ и „Безработица“ се постига като следствие от по-прецизно и отговорно отчитане на ефекта от вдигането на минималната работна заплата и залагане на използвания от Министерство на финансите темп на на нарастване на осигурителните доходи в размер на 16% за 2018 г. спрямо 2017 г. Предвиждаме общо увеличение на

например, за преизчисляването на пенсиите, където ще са необходими допълнително 750 млн. лв. и още 70 млн. лв. допълнително разходи за новия размер на максималната пенсия от 1155 лв.,

Затова отправям апел към всички народни представители да подкрепят предлаганите от нас промени за целия чл. 1 от този Законопроект. Няма да ставам да обяснявам промените, които предлагаме да се направят в бюджетите на отделните фондове по приходите, разходите и трансферите, защото тези промени са свързани с философията на нашите предложения за алтернативния бюджет, които обясних и отразяват предложените промени в консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по приходите, разходите и трансферите по отделните фондове като фонд „Пенсия“, фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“, фонд „Пенсии, несвързани с трудова дейност“, фонд „Трудова злополука и професионална болест“, фонд „Общо заболяване и майчинство“ и фонд „Безработица“. Виждате, че

Заповядайте, доктор Адемов. по чл. 1, е свързано с увеличаване на приходите и разходите със 140 млн. лв. Преди да аргументирам нашето предложение, искам да се опитам да разсея едно твърдение, което през последните години върви тук, в пленарната зала, че няма как между първо и второ четене да се променят параметрите на бюджета, няма как да се променят приходи и разходи, тъй като Министерството на финансите е ангажирано със събирането на осигурителните вноски чрез Националната агенция за приходите, Министерството на финансите изпълнява бюджета и от тази гледна точка само те имат право да предлагат рамката на бюджета. Уважаеми дами и господа, ако приемате тази мантра, променете и Конституцията и напишете един текст, който да позволи на Министерския съвет да приема бюджета с постановление на Министерския съвет. Благодаря, но елате и от трибуната ме реплекирайте, за да мога да Ви отговоря. На следващо място, предложението, което правим, е свързано с увеличаване на приходите, пак повтарям, със

да Ви покажа едно огромно разминаване в допусканията на вносителите по отношение на планирането на приходи. Планирането на приходите от вносителите е на база на 2 милиона и 700 хиляди осигурени лица. Ето я официалната статистика на Националния осигурителен институт. Там заетите в България са 3 милиона и 200 хиляди. Разбирам, че може да има хора с два трудови договора, да имат и граждански договори, но сами разбирате, че 500 хиляди е огромна разлика – 500 хиляди заети, които не фигурират като приходи в бюджета на държавното обществено осигуряване, така че тези 140 млн. лв., които Ви предлагаме, могат да дойдат съвсем спокойно като приходи от осигурителни вноски. Аз разбирам твърдението, че от осигурителните вноски приходите са напрегнати, но в никакъв случай тези 140 млн. лв. не могат да бъдат в в тежест на бюджета на държавното обществено осигуряване. На следващо място, уважаеми колеги, този бюджет е бюджет и дискусия за политики политики в областта на държавното обществено осигуряване. Молбата ми е да се отнесете сериозно към предложенията на опозицията. Разбирам, че не приемате такъв тип предложения, но поне се вслушайте внимателно, ако искате да се коригирате по някакъв начин. Това, което предлагате в момента, Вие го казвате в аргументите към проекта на бюджет на държавното обществено осигуряване, че за следващата година осигурените лица ще нараснат с 10 300 човека. Ама, Вие убедени ли сте в това, че само с 10 хиляди ще бъдат повече осигурените през следващата година. След като има идея – не е идея, заложен е ръст на брутния вътрешен продукт от 3,9, близо 4%, след като има увеличаване на възнагражденията в бюджетния бюджетния сектор, има увеличаване на възнагражденията в реалния сектор, така че тези 140 млн. лв. не могат да бъдат какъвто и да е проблем. Разходите, които предлагаме, са за фонд „Пенсии“. Уважаеми колеги, това увеличение на пенсиите, което предлагате Вие от 1 юли следващата година, с 3,8%, може само с 67 млн. 500 хил. лв. повече, да бъде значително увеличено. Ако при това увеличение, което Вие предлагате, за 3,4% при среден осигурителен доход 870 лв., за следващата година е някъде между 13 и 14 лв., това което ние предлагаме от 5,2% увеличение на пенсиите, забележете, на всички пенсии, струва само 67,5 милиона до края на следващата година. Молбата ми е да подкрепите тези предложения. Няма да има никаква драма. Няма да има никаква драма, защото тези 140 млн. лв. са изпълними. Миналата година казахте, че приходите са напрегнати. Ето сега – към края на годината, имаме 360 млн. лв. увеличение на приходите, очаквани към края на годината, към края на годината, а тези 460 млн. лв., които ги предлагате като увеличение на приходите за следващата година, са на база програма за 2017 г. и програма за 2018 г., а не спрямо изпълнението на

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми народни представители! В Законопроекта за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018 г. се съдържат допусканията на Националната агенция за приходите за събираните от нея приходи. В очакваните приходи е отразено увеличаването на минималната работна заплата от 460 на 510 хиляди. Очакваните приходи са разработени при максимален осигурителен доход на 2600. Тук е отразен и ефектът от увеличаването на един процентен пункт на фонд „Пенсии“, отразен е ефект от увеличаването стаж за пенсия на трета категория с два месеца годишно, както и увеличението на минималните осигурителни прагове с 3,9%,

съответства на 2 милиона 786 хиляди и 85 лица при среден осигурителен доход 872,20 лв. и няма основание да бъде увеличен. Какво се наблюдава в постъпилото предложение от парламентарната група „Движение за права и свободи“? Имаме предложение за нарастване на приходите от осигурителни вноски със 140 млн. лв. по чл. 1, което съответства на 56 хиляди 815 осигурени лица повече при среден осигурителен доход, както Ви казах, 872 лв. Няма данни за такова нарастване на осигурени лица, като се имат предвид основните социално-осигурителни показатели и данни. Ефектът от изменението по чл. 1, ал. 2 – за разходите, е също увеличение със 140 млн. лв. Относно предложението на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители се предлага следното: още по-голямо увеличение по чл. 1, а именно увеличение на приходите от осигурителни вноски с близо 637 млн. лв., което съответства на 258 хиляди 473 осигурени лица. И тук вече се вижда и допълнителен трансфер за покриване недостига на средства в размер на 257 млн. лв., като в разходите изменението е с 894 млн. лв. повече. Искам отново да Ви кажа и да Ви припомня, че няма основания за увеличение на планирания размер на приходите, а всяко увеличение на разходите води до нарастване на трансфера от държавния бюджет за покриване на недостига от средства, което допълнително натоварва разходната част на държавния бюджет. Да, в настоящия Законопроект няма популизми и всички знаем, че социалната политика е едно от благоприятните полета за популизъм. Затова нека да останем в полето на експертизата. Относно чл. 2 какво наблюдаваме? (Шум и реплики.) Защото те се изказваха. Имате време. ИРЕНА ДИМОВА: Понеже няма да взимам после думата, ще направя общото изказване, както тях. Относно ал. 2, разходите във Фонд „Пенсии“ са в съответствие с актюерските разчети при изготвянето на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018 г. Тук са взети увеличенията на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст на 180 лв. от 1 юли и на 200 лв. от 1 октомври. Средният размер на пенсионерите за 2018 г. се очаква да е около 2 милиона 170 хиляди и в направените предложения виждаме виждаме при „Движението за права и свобода“ увеличение на приходите и разходите във Фонд „Пенсии“ с 67 милиона 500 хиляди. При предложението на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители ефектът от изменението на чл. 2, ал. 1 е е увеличение на приходите във Фонд „Пенсии“ с 374 милиона 547 хиляди. Ефектът от изменението на чл. 2 – допълнителни разходи за Фонд „Пенсии“ в размер на 820 милиона. Ефектът от изменението на

Благодаря Ви. Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Димова, преди малко Ви показах официална информация от Националния статистически институт (показва.). Заетите в България са 3 милиона 225 хиляди третото тримесечие на 2017 г. Как така тръгвате от 2 милиона 700 хиляди осигурени лица? По каква логика? Къде са тези 500 хиляди?! Или официално управляващите признават, че това са хора в сивия сектор, че това са хора, които не плащат осигурителни вноски? От тези хора, за които говоря – 500 хиляди, приемаме, че половината са по граждански договори. При определени условия и те са задължени да плащат осигурителни вноски. Но къде са останалите хора? Твърдите, че 50 хиляди са необходими, за да могат да се изпълнят тези 140 милиона. Ами, това, което е предвидено в бюджета на база програма за 2017 г., за следващата година парите са 560 милиона повече. Но изпълнението на бюджета, преди малко Ви казах,

са предвидили абсолютно всички увеличения? Само от увеличението на осигурителната вноска за Фонд „Пенсии“ с 1% влизат в бюджета 270 милиона. А това, което Вие предлагате, са 100 милиона повече, така че догодина от тази трибуна, живот и здраве, ще Ви припомня, че не искате да приемете тези 140 млн. лв. допълнително приходи от осигурителни вноски. Защото Вие с преизпълнението на бюджета за приходи от следващата година

Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Уважаема госпожо Димова, в моето изказване казах, че Вие подценявате приходната част на бюджета. Доктор Адемов Ви каза как подценявате броя на осигуряваните лица. Чух от Вас едно твърдение, че в разчетите на БСП липсвали 257 хиляди осигуряващи се, за да се стигне този резултат. Обясних Ви откъде ще дойдат още приходи – от вдигането на максималния осигурителен доход от 2600 на 3300

Винаги на края на бюджетната година се вижда, че приходите са с 5 – 6% в повече от това, което сте планирали. Така беше миналата година, така беше по-миналата година, така ще бъде и сега. И д-р Адемов Ви каза, че на края на тази бюджетна година, за която приемаме сега бюджета,

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаема госпожо Димова, какво популистко има в това на държавното обществено осигуряване действително да гарантира осигурителните права на гражданите и да повишава качеството на осигурителната защита? Какво популистко има в това да увеличим максималния размер на осигурителния доход на 3300 лв.? Според Вас това популистка политика ли е, след като този размер не е повишаван от 2014 г., след като разликата между минималния и максималния осигурителен доход става все по-малка и това прави така, че да се облагодетелстват високодоходните групи по линия на осигурителните задължения, за сметка на тези с по-ниски доходи?

Уважаема госпожо Председател! Уважаеми господин Адемов, относно отговора към Вас – откъде са взети тези осигурителни лица, това са изчислени и са от статистическите показатели, които са ни предоставени. Това е точният брой на осигурителните лица, които могат да се осигуряват. (Реплика

искате отново да върнете увеличението на този дефицит. Имаме парадокс: тук говорим за осигуряване – осигуровки от пенсии и от осигуряване, а излиза така, че Вие искате да платим тези осигуровки от данъци, или като вземем от други лица от бюджета, за да осигурим Вашите допълнителни приходи.

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги! може би трябва да се концентрираме повече върху това, което четем. Аз също съм бил опозиция, също разбирам говоренето на опозицията, но в крайна сметка знаете, че специално за Закона за държавното обществено осигуряване… (Реплика от народния но в крайна сметка Законът за държавното обществено осигуряване трябва да бъде солидарен. Това Вие го разбирате, даже господин Адемов го разбира може би два пъти по-добре от мен самия. самия. Това е Закон, по който трябва много да внимаваме както при изказванията си, така и при предложенията си какво моделираме в него, защото плодовете ще се берат, и то след дълги години. Оттук насетне мога да се обърна повече към колегите от БСП и ДПС, тъй като те ясно съзнават, че недостигът е 4,2 милиарда. Ясно съзнават, че има разлика между броя на заетите лица и броя на осигурените лица, тъй като това е с двойни работи, това е с граждански и трудови договори, които са прикрити, това е с осигуряване на четири часа. За да преодолеем всички тези трудности и за да може действително да получим увеличенията, които Вие предлагате и от двете партии, включително и ние предлагаме такива, трябва да работим в посока как да балансираме самия бюджет. Очевидно е, че с тези предложения няма да се получи. Не може да стане: просто дайте да извадим едни 800 милиона и да ги дадем. Въпросът е откъде ще ги вземем? В момента финансирането на бюджета на ДОО означава, че всеки, плащайки каквото и да е, потребявайки

това не е релевантно, автоматично, че ще получите едни приходи, които може да ги преразпределите. Увеличението на тавана от 2600 на 3300 означава увеличение на тавана на максималната пенсия от 931 на 1150

Ако желаем в края на периода или като цяло тази система да продължава да функционира, тя ще функционира в малка част за нас тук, долу примерно, но най-вече по-младите хора ще изпитат по-сериозни трудности в тази система, в по-продължителния период на време. Знаете, че всяко едно пипане, което е в насока повече популизъм и повече разходи вътре в самата система, вади системата от дисбаланс. Водили сме разговори много пъти по тази тема, включително върху предложения, които ние сме давали. Да, действително има правота в тези думи и ние трябва да се слушаме много повече, защото това е бюджетът, в който е ясно абсолютно всичко – имаш точна статистика, имаш точни параметри за всяко перо по статистиката и на края имаш краен резултат. Това, което твърдите с повечето приходи, те могат да дойдат включително по няколко направления. Могат да дойдат с осигуряване на реално получавания доход, могат да дойдат приходите в годината с увеличение на броя на заетите, могат да дойдат включително чрез увеличението на заплатата, което означава увеличение на осигуровките. Така че не може да кажете праволинейно: Вие имате преизпълнение. Преизпълнението с 300 милиона в едната година не означава автоматично, че имаш преизпълнение в другата година с 300 милиона. Това не е едно и също. Така че не може да го залагате просто толкова лековерно и по този начин. Има си определени параметри. Това действително е бюджетът – и господин Адемов го знае може би най-добре от всички ни, както и господин Бисер Петков – в който имаш

Уважаеми господин Александров, в този бюджет и в тази система най-важното е доверието. Но как да постигнем това доверие, при положение че ние не мотивираме хората да се осигуряват на реалните си доходи?

Благодаря, уважаема госпожо Председател. Дами и господа народни представители! Уважаеми господин Александров, аз разбирам Вашето притеснение и желание бюджетът на държавното обществено осигуряване да не се издъни по някакъв начин, ако мога да използвам тази дума. Това е съвсем нормално за управляващите. Но Вие говорите за популизъм. Искам да Ви припомня една позиция, която защитавахте, когато бяхте в друга позиция – в друга политическа партия. Вие предлагахте минимален размер на пенсията от 1000 лв. Тогава какво беше това, господин Александров?!

140 милиона. Ние сме много внимателни по отношение на макрорамката на бюджета на държавното обществено осигуряване. Не предлагаме 1 млрд. или 800 млн. лв. повече приходи. Предлагаме реално изпълнение на приходите. Категорично не е вярна Вашата теза, при положение че миналата година е имало преизпълнение на приходите на бюджета на ДОО, догодина няма да има. Тогава защо предлагате и допускате ръст ръст от 3,9% за следващата година?! Или едната позиция не е вярна, или другата. Не може да обвинявате нашето предложение, не можете да обвинявате „Движението за права и свободи“, че прави популистки предложения. Нашето предложение е съвършено реално. Казали какви са натуралните показатели, на базата на които могат да бъдат гарантирани тези приходи. Те не са измислени. Те са документирани в документа, който Ви показах преди малко. Националният статистически институт е казал, че заетите в България са 3 милиона и 200 хиляди души, а не 2 милиона и 700 хиляди.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Министър! във всеки момент, когато има смислено изказване, то трябва да бъде поощрявано, защото дава добър пример.

ми се обаче, че направихте една грешка. Води се протокол, затова искаме да я изчистим. Казахте, че увеличаването на разходите ще изкара от дисбаланс системата. Според нас ще я вкара в дисбаланс, по-скоро ще я разбалансира. Това сте имали предвид. Ако може да го коригирате. Иначе ние изцяло подкрепяме Вашето изказване. Благодаря, че все пак се случват и такива хубави неща понякога при нас.

Сега ще се върна към това, което казаха колегите. Господин Адемов, броят на заетите не е равен на броя на осигурените. Вие като бивш министър много добре

че е прекалено утежнена или че ще бъде пред фалит, говорим за период примерно 2035 – 2038 г., Вие ще имате ли доверие в тази система или няма да имате? Доверието произтича от самата система, произтича от нашето говорене. целта в момента е да доведем до по-големи дисбаланси вътре в нея, това не увеличава доверието. Ако не ме лъже паметта, мисля, че от следващата година таванът на новоотпуснатите пенсии ще отпадне. Това не кореспондира с изказванията, които направихте. Доверието е двустранен процес. Първо трябва да имаш една стабилна система, на която да се довериш. Знаете го много добре, още като министър на икономиката.

равно абсолютно всички, които са завършили трудовия си път, тези, които в момента са в отпуск по майчинство, тези, които са в отпуск по болест, тези, които са с трудови злополуки, и прочие. Това е бюджет, който засяга голяма част от обществото, и ние не може да бъдем лековерни към него.

Колеги, нека да поздравим нашите гости – студенти от град Русе! Добре дошли!

Колеги, дотук са 151. Да изчета тези, които са влезли в залата Юлиан Ангелова само добавяме. Имаме кворум – продължаваме. Закрих разискванията. (Народният

поредица от факелни шествия, организирани от ВМРО и други националистически организации, афишираха напиращия реваншизъм на българските националисти, този път в рамките на исторически реминисценции. Опити за използване на исторически факти, като договори, чието действие е отдавна суспендирано от последващи договори, представлява опасен опит за създаване на настроения, за действия за прекрояване на държавните граници,…(Шум и реплики.) Недопустимо е, защото отрича основни принципи на нашия общ европейски дом – признаване на сегашните граници и отказ от действия за прекрояването им. Недопустимо е, защото подкопава мира и стабилността в страната, региона и Европа. „Движението за права и свободи“ остро осъжда този акт и тези действия и категорично настоява Народното събрание и правителството да се разграничат от антидържавните прояви на националистите и да потвърдят категоричната позиция на държавата ни, за която основен приоритет е установяването на траен мир в региона и Европа, както и запазването и задълбочаването на добрите междусъседски отношения. Мирът и стабилността са в основата на всеки успех на държавата за просперитет и гарантирано бъдеще. Мирът и стабилността не са даденост, не са неотменими, за тях трябва да се полагат усилия и всички национално отговорни партии дължим това в името на бъдещите поколения. Последното ни беше напомняно съвсем скоро и в обръщението на председателя на Европейския парламент Антонио Таяни. Въпроси към управляващата партия нямаме, защото знаем отговора. Той се разпростира далеч от конструкцията отговор на въпрос и добива твърде голяма прилика с адвокатска защита на техните коалиционни партньори. Ние от ДПС няма да мълчим и всеки път ще напомняме колко много се отдалечаваме от нормалността и как демокрацията е в риск, защото не е нормално управляващи, скривайки се удобно зад националистически формации, да поставят под такъв риск мира в региона. Не е нормално народни представители и евродепутати да организират и участват в мероприятия, които подкопават мира и стабилността и да забравят, че като управляващи носят отговорност не само за днешния ден, но и за далечните хоризонти на България. Ние от ДПС сме срещу всеки опит за дестабилизиране на държавата, за дестабилизиране на мира в страната и региона, за груба провокация срещу сближаването в междусъседските отношения на Балканите. Не е нормално едно да се говори, друго да се върши, трето да се мисли, четвърто да се провокира. Не е нормално някой да си мисли, че може да контролира процеса, че влиза и ще остане в историята с успехите си. Направете си преценка и заемете позиция – другото е страх и безотговорност, за които ще плати тежка цена целият народ! КАРАДАЙЪ: …на база спокойна, практична и трезва оценка, загърбвайки историческите наслоения и исторически решения, България 27 години върви към утвърждаване като важен фактор за мира в региона. От друга страна, националисти, които с участието си във властта, обричат страната в най-добрия случай на изолация и я превръщат в държава на периферията. Не е нормално да призоваваш за защита на етническия мир в страната и региона, позовавайки се на исторически и геополитически особености, а в същото време да се правиш, че не виждаш как коалиционните ти партньори рушат държавността и демокрацията, да ги поощряваш и да им подражаваш. Не е нормално да призоваваш за мир, а в същото време да провокираш напрежение и да създаваш риск. Освен собствения опит, управниците трябва да познават много добре уроците от историята. Ние сме научили своите уроци, ние знаем цената на демокрацията и няма да отстъпим от позицията си! Вече 27 години последователно, а не формално, ДПС следва своята политика за демокрация, върховенство на закона, за европейски ценности, мир и просперитет. Българският етнически модел е показал и доказал своята правота. Този модел е не само лицето на ДПС, той е лицето на България пред Европа и света и продължава да е изключително актуален. Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Днешните ни държавни граници са определени след Втората световна война с Парижкия мирен договор през 1947 г., в който се казва: „След прекратяване на военните операции срещу Обединените нации България прекъсна отношенията си с Германия и след като сключи на 28 октомври 1944 г. примирие с правителствата на Съюза Обединеното Кралство и Съединените щати – Америка, като действащ от името на всички Обединени нации във война с България, и след като взе активно участие във войната срещу Германия, и като се има предвид, че съюзническите и асоциираните сили и България желаят да сключат договор за мир, който в съответствие с принципите на справедливостта ще уреди все още нерешените въпроси в резултат на по-горе споменатите събития и ще създаде основата на приятелските отношения между тях.“ Парижкият мирен договор е основата за съществуването на ООН и на Съвета за сигурност в съвременния му вид. Всеки опит да се оспори предишен договор за определяне на граници несъмнено хвърля сянка върху договора, с който са определени днешните граници на нашата държава. Визираните действия на националистите, а чрез участието им във властта и на държавата, са самоцелна провокация, несъвместима с европейското място и роля на страната. Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! С тази Декларация ДПС не просто осъжда подобни недопустими в XXI в. актове. Ние настояваме държавните органи и институции – президент, председател на Народното събрание, премиер, незабавно да изразят своята позиция и да осъдят всеки акт и всички действия през годините… …включително и последния акт и действия на националистите, които застрашават мира и стабилността в страната и региона.

Патриотизмът обединява и сближава, а национализмът разединява и руши дори изградени традиционни връзки. С оглед актуалността и силата на Парижкия договор ще си позволя да завърша с цитати от него. Те нямат нужда от коментар, те трябва просто да бъдат осъзнато приети. Това са клаузи, които са поети като задължение, и имат силата на закон, а в морален аспект – на завет: „Чл. 2. България ще вземе всички необходими мерки, за да осигури на всички лица под българска юрисдикция, без разлика от раса, пол, език и религия, упражняването на човешките права и основни свободи, включително свободата на словото, на печата и на публикациите, на съвестта, на политическите мнения и на обществените събрания. Чл. 4. България, която е предприела мерки за разпускането на всички организации от фашистки тип на българска територия, било то политически, военни или паравоенни, както и други организации, които водят враждебна пропаганда спрямо Обединените нации, не ще позволи за в бъдеще съществуването и дейността на организации от такова естество, които имат за своя цел да отнемат и да не позволяват упражняването от хората на демократичните им права.“ Благодаря Ви за вниманието.

тъй като не успяхте да осигурите достатъчно ред и тишина в залата, когато председател на парламентарна група прави декларация от името на парламентарната група. Предлагам Ви, госпожо Председател – не, а настоявам, да изслушате аудиозаписа по време на декларацията и да чуете какво ЙОРДАН ЦОНЕВ: …колегите от националистическия сектор на залата и да приложите Закона и онзи член с цялата му строгост като накажете народния представител, който използва обидни думи и квалификации по адрес на нашия председател.

Без обидни определения в залата, много Ви моля! Продължаваме с чл. 2. Заповядайте, госпожо Стоянова.

предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители: „В чл. 2 се правят следните изменения: 1. в ал. 1: а) в уводното изречение числото „4 430 014,9“ се заменя с „4 804 562,1“.

Не виждам изказвания. Подлагам на гласуване, първо, неподкрепените предложения. Първото предложение е на народния представител Мустафа Карадайъ и група народни представители. Комисията не подкрепя предложението. Гласували

на гласуване текста на чл. 2, който е подкрепен от Комисията.

Предложението е прието. Декларация от името на група, госпожо Стоянова. Господин Ангелов, заповядайте.

как една партия работи в разрез с интересите на българската държава, как една партия обслужва интересите на чужда държава, как една партия отрича това, че Ньойският договор е несправедлив за българския народ и за българската държава! Благодарим Ви. Ето, за пореден път се разкрихте, за пореден път показахте, че сте антибългарска партия, Вие, от ДПС, защото стотиците хиляди загинали по бойните полета на България, включително и Вашите деди, деди, които са оставили костите си в тези обединителни войни, Вие им обърнахте гръб. Срам и позор! Срам и позор да отричате това, че Ньойският договор е несправедлив за България! Този договор оставя стотици хиляди българи извън пределите на майка България. Ние, патриотите, „Обединените патриоти“, години наред организираме именно тези шествия, за да напомним, че подобно нещо не трябва да се случва никъде – нито в Европа, нито по света. Не трябва една държава да бъде наказвана и да бъдат рязани територии от нея, населени с етнически българи. Това нещо не трябва да се повтаря, но явно Вие не сте разбрали това нещо. С тези шествия ние почитаме паметта и на тези герои, участвали във войните, както казах преди това, че Вашите прадеди също са участвали в тези войни и да припомня дори, че в Първата световна война България и Република Турция са съюзници. Или може би сте забрали това нещо? явно Вие сте решили да покажете на Европа или на българските граждани как ние, „Обединените патриоти“, сме най-лошите, най-черните и, видите ли, нямаме право да участваме в управлението на страната. Само че това не можете да го кажете Вие, това го казва българският народ. Това, че Вие непрекъснато използвате всякакви номера, очернящи българската държава – включително и с доноси, включително и с клевети, включително и с измислици, защото миналата седмица тук, в парламента, се разнасяше един един пасквил, една книжка, която Вие сте направили срещу българските патриоти, за да ги изкарате най-черни, в която дори нямахте срам да сложите натрошени еврейски гробове, които се свързват директно с нас. Това е срамота! (Силен шум и реплики от конкретно ВМРО участва най-активно в спасяването на българските евреи. Къде беше тогава Главното мюфтийство?! българските политици, Българската православна църква и ВМРО, които участваха в това нещо. Къде бяха тези хора, за които Вие днес смятате, че са нарушени правата им, или просто те си траеха, защото чакаха, че стигайки Хитлеровите войски до Кавказ, Турция ще се включи на страната на Третия райх? Това очакваха Вашите предци и затова те не предприеха действия за спасяването на българските евреи. Предприехме ги ние, лошите националисти! Така че, когато приказвате неистини, вземете прочетете малко повече. Когато говорите неистини от тази трибуна, ние не само ще викаме от залата, но ще направим така, че да покажем на всички, че Вие отново и отново лъжете и манипулирате с единствената цел – да се домогнете до властта. Е, няма да се получи! Повече няма да влизате в българската власт, нямате място там!

Надявам се, да сте го разбрали. И докато Вашият почетен председател твърдеше в интервюта, че се гордее да е български националист, Вие днес отричате…

за думата „еничари“, която употребихте. Мисля, че не е редно да я употребявате. Затова по чл. 156, т. 2 Ви правя забележка. От Правилника наложих… По начина на водене, заповядайте.

Изключително ми е неприятно да правя процедура за втори път по начина на водене, но искам да Ви обърна внимание, госпожо Председател, върху два факта. Първо, че този, когото току-що наказахте за обидни квалификации към депутати и членове на българския парламент на други парламентарни групи,

второ, държа още веднъж да Ви кажа да прослушате аудиозаписа. Този, който произнесе декларацията от името на обединените националисти той, трябваше да бъде отстранен от залата по същия този Правилник. Ние ще настояваме за това, защото чухме каква дума употреби спрямо нашия председател. Другата част от бележката ми по начина на водене е отправена към това, че може би трябваше да прекъснете говорещия, тъй като той стъпи върху неверни

по Правилник. Когато чух от залата този израз, аз направих забележка, но не съм направила забележка по Правилника. Просто направих забележка. А когато господин Ангелов каза думата „еничари“ от парламентарната трибуна, аз му направих забележка по чл. 156 и вече го наказах. Първия път не съм направила такава забележка по Правилника, по съответния чл. 156. (Шум и